упълномощен съм да представя на Вашето внимание „ДЕКЛАРАЦИЯ от името на Парламентарната група на ДПС по повод на насрочения за 15 февруари 2014 г. така наречен „Луков марш”, организиран от Българския национален съюз Уважаеми госпожи и господа народни представители, Парламентарната група на Движението за права и свободи остро осъжда възвеличаването на събития и личности, свързани с фашистката и нацистката идеология. Подобни прояви не могат да бъдат оценени другояче, освен като своеобразен неонацизъм и открита гавра с историческата истина и паметта на милионите жертви на фашизма. Припомняме още веднъж неотменимата и принципна позиция на ДПС срещу ксенофобията, антисемитизма и етнорелигиозната омраза като противоречащи на международното право в областта на защитата на правата на човека и ценностите на съвременното демократично гражданско общество. Припомняме, че в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и в други международни актове, както и в Българската конституция и Наказателният кодекс, проповядването на фашистка, антисемитска или друга антидемократична идеология е дефинирано като тежко престъпление от общ характер. Предвид на това се обръщаме към компетентните български институции, в това число и към Столична община, да се възползват от правомощията, дадени от закона, например чл. 12, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, и да предприемат адекватни мерки за недопускане на подобни прояви. Обръщаме се и към останалите парламентарно представени политически сили с призив и те категорично да осъдят планирания за 15 февруари така наречен „Луков марш” и всички останали прояви от подобно естество.” Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от

Добре. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Има ли изказвания по наименованието на закона? Няма. Закривам разискванията. Режим на гласуване за наименованието на закона.

„4. да е подадена декларация от собственика или ползвателя на пътното превозно средство по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.”

2: „§ 2. В чл. 30, ал. 3 се създава изречение второ: „Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 хил. души.” Благодаря Ви, господин Костадинов. Желаещи за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Режим на гласуване за текста на § 2, така както е предложен от комисията.

Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Закривам разискванията. Гласуваме текста на вносителя за § 2, който става § 3 по предложение на комисията.

така: „2. Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 7, т. 1 и 2 са пропорционални на продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година. Месечният размер не надвишава 10 на сто от годишния размер, седмичният размер не надвишава 5 на сто от годишния размер, а дневният размер не надвишава 2 на сто от годишния размер.”

Заглавието „Допълнителна разпоредба” и съдържанието на § 4, който става § 5, са приети по вносител, а с това е приет и целият

ЕСТЕ е открита за участие на физически и юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, както и на физически и юридически лица от трети страни, с които Европейският съюз е сключил споразумения за взаимно признаване на квоти между ЕСТЕ и други схеми за търговия с емисии на парникови газове. (3) Европейската схема за търговия с емисии обхваща инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1, и авиационните дейности по Приложение № 2. (4) Разпоредбите на тази глава се прилагат за периода 2013-2020 г. и ако не бъде предвидено друго в правото на Европейския съюз, за всеки следващ период на действие на ЕСТЕ.”

Дали ще е добре да ни обясните защо в едни текстове изцяло е изписана Европейската схема за търговия с емисии, а в други е съкращавана?

„Раздел II –Разрешителни за емисии на парникови газове”. Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.

„Чл. 31. Експлоатацията на нови и действащи инсталации за категориите промишлени дейности по Приложение № 1 се разрешава след издаването на разрешително за емисии на парникови газове по реда на наредбата по чл. 5, Благодаря Ви. Желаещи за изказвания? Няма. Закривам разискванията. Режим на гласуване, ако обичате.

предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.

по чл. 34? Няма. Закривам разискванията. Режим на гласуване, ако обичате.

Желаещи за изказвания по наименованието на Раздел III? Няма. Режим на гласуване, ако обичате.

Петър Курумбашев, направено по реда на чл.79 от ПОДНС: „В ал. 4, т. 1, след думите „не го е поправил” се добавят думите „и/или допълнил”.” Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Чл. 35 се изменя така: така: „(1) Всеки оператор на инсталация по чл. 31 и всеки авиационен оператор, за който Република България е администрираща държава членка, осъществява мониторинг по реда на наредбата по чл. 5, т. 1 и на Регламент (ЕС) № 601/2012. (2) Авиационните оператори подават в ИАОС за одобряване план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 5, 5, т. 1. (3) Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плановете по ал. 2 в срок два месеца от датата на подаването им; (4) Изпълнителният директор на ИАОС отказва да одобри плана за мониторинг и данните за тонкилометрите по ал. 2, когато: 1. авиационният оператор е представил план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, които не са изготвени в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1, и в 14-дневен срок не го е допълнил съгласно указанията на компетентния орган; орган; 2. авиационният оператор не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на ЕС.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 35:

(2) Авиационните оператори подават в ИАОС за одобряване план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 5, 5, т. 1. (3) Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плановете по ал. 2 в срок два месеца от датата на подаването им. (4) Изпълнителният директор на ИАОС отказва да одобри плана за мониторинг и данните за тонкилометрите, когато: 1. авиационният авиационният оператор е представил план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, които не са изготвени в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 1 и в 14-дневен срок не го е поправил и/или допълнил съгласно указанията на компетентния орган; орган; 2. авиационният оператор не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Курумбашев. Желае ли госпожа Василева или друг народен представител да вземе отношение по чл. 35? Не виждам. Благодаря Ви. Закривам разискванията. Ако обичате, режим на гласуване за съдържанието на чл. 35 в редакция на комисията, както беше докладвано от господин Курумбашев.

Допуснах грешка. Трябваше да поставя на гласуване предложението и на госпожа Василева, нищо че тя не го защити. Така че въпреки приетата редакция на комисията, да подложим на гласуване предложението на госпожа Василева, неприето от комисията.

така: (1) Операторите на инсталации по чл. 31, които притежават разрешително за емисии на парникови газове, са длъжни да изготвят годишен доклад, съдържащ данните от мониторинга за емисиите на парникови газове, отделени от инсталацията през предходната година. (2) Авиационните оператори са длъжни да изготвят годишен доклад на емисиите и годишен доклад на данните за тонкилометрите въз основа на одобрените планове за мониторинг за емисиите на парникови газове. (3) Докладите по ал. 1 и 2 се изготвят и верифицират съгласно наредбата по чл. 5, и Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО

(4) Оператор на инсталации или авиационен оператор, чийто доклад не бъде верифициран до 31 март за емисиите през предходната календарна година, не може да извършва прехвърляния на квоти до верифициране на доклада му. При неспазване на срока за верифициране сметките на операторите на инсталации и авиационните оператори в партидите им в НРТКЕПГ НРТКЕПГ на парникови газове се блокират до отстраняване на нарушението. (5) Изпълнителният директор на ИАОС извършва консервативна оценка на емисиите на дадена инсталация или на авиационен оператор по реда на Регламент (ЕС) № 601/2012, когато: 1. не е бил подаден верифициран годишен доклад за емисиите от съответния оператор на инсталация или оператор на въздухоплавателни средства до крайния срок, посочен в Регламент (ЕС) № 601/2012; 2. верифицираният годишен доклад за емисиите не е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012; 3. докладът за емисиите на оператор на инсталация или авиационен оператор не е бил верифициран съгласно Регламент (ЕС) № 600/2012. (6) За целите на чл. 47, ал. 2 и независимо от уведомлението по чл. 34, ал. 2 операторите на инсталации са длъжни да представят информация пред изпълнителния директор на ИАОС ежегодно в срока, определен с наредбата по чл. 5, т. 1, за всяка планирана или настъпила промяна в капацитета, равнището на активност и експлоатацията на инсталацията по реда

чл. 67, § 1, ал. 1 от Регламент на Европейския съюз № 601/2012.” Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 36: 36. (1) Операторите на инсталации по чл. 31, които притежават разрешително за емисии на парникови газове, са длъжни да изготвят годишен доклад, съдържащ данните от мониторинга за емисиите на парникови газове, отделени от инсталацията през предходната година. (2) Авиационните оператори са длъжни да изготвят годишен доклад на емисиите и годишен доклад на данните за тонкилометрите въз основа на одобрените планове за мониторинг за емисиите на парникови газове.

за проверка и публикуване. (4) Оператор на инсталации или авиационен оператор, чийто доклад не бъде верифициран до 31 март за емисиите през предходната календарна година, не може да извършва прехвърляния на квоти до верифициране на доклада му. При неспазване на срока за верифициране сметките на операторите на инсталации и авиационните оператори в партидите им в НРТКЕПГ се блокират до отстраняване на нарушението. (5) Изпълнителният директор на ИАОС извършва консервативна оценка на емисиите на дадена инсталация или на авиационен оператор по реда на Регламент (ЕС) № 601/2012, когато: 1. не е бил подаден верифициран годишен доклад за емисиите от съответния оператор на инсталация или авиационен оператор в срок до 31 март на съответната година, съгласно чл. 67, § 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 601/2012; 2. верифицираният годишен доклад за емисиите не е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012; 3. докладът за емисиите на оператор на инсталация или авиационен оператор не е бил верифициран съгласно Регламент (ЕС)

Гласували 94 народни представители: за 17, против 51, въздържали се 26. Не е прието предложението. Има редакционно предложение на господин Добрин Данев

от господин Курумбашев.

Гласували 82 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 4. Предложението е прието. Преминаваме към следващия раздел. Раздел IV – „Квоти за емисии от авиационни дейности”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 38: „Чл. 38. (1) Авиационните оператори, за които Република България е администрираща държава членка, може да подадат заявление до министъра на околната среда и водите за безплатно разпределение на квоти най-късно 21 месеца преди началото на периода, за който се отнася заявлението. (2) Заявлението по ал. 1 включва верифицирани данни за тонкилометри от авиационните дейности по приложение № 2, изпълнени от авиационния оператор за годината на мониторинг по ал. 3. ал. 3. (3) Годината на мониторинг е календарната година, приключваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася заявлението по ал. 1. (4) Министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия получените заявления най-малко 18 месеца преди началото на периода, за който те се отнасят.”

квотите, разпределени за периода на всеки авиационен оператор, изчислени, като се умножат тонкилометрите, включени в заявлението, по параметъра по ал. 2, квотите, разпределени за всяка година от периода на всеки авиационен оператор, изчислени, като се раздели количеството квоти по т. 1 на броя на годините в периода, за който този авиационен оператор извършва авиационна дейност, включена в списъка по приложение № 2. № 2. (2) Изчисляването и публикуването на данните по ал. 1 се извършва в срок три месеца след вземането на решение от Европейската комисия за: 1. общото количество квоти, които да бъдат разпределени за периода; 2. броя на квотите, които да бъдат разпределени чрез търг за съответния период; 3. броя на квотите от специалния резерв за авиационни оператори за периода; 4. броя на квотите, които ще бъдат разпределени безплатно и които се определят чрез изваждане броя на квотите, посочени в т. 2 и 3, от общото количество квоти, за които е взето решение съгласно т. 1; 5. параметъра, който ще се използва при безплатното разпределение на квоти на авиационните оператори. (3) Параметърът, посочен в ал. 2, т. 5, изразен в брой квоти за тонкилометър, се изчислява, като се раздели броят на квотите, посочени в ал. 2, на сбора от тонкилометрите, включени в заявленията по чл. 38, ал. 1, изпратени на Европейската комисия. (4) В срок до 28 февруари на всяка година изпълнителният директор на ИАОС издава на всеки авиационен оператор броя квоти, които са му разпределени за тази година съгласно ал. 1,

Няма. Режим на гласуване за предложението на комисията за редакцията на чл. 39.

Квоти в размер три на сто от общото количество квоти, които ще се разпределят за периодите по чл. 37, ал. 1, се заделят в специален резерв за авиационни оператори: оператори: 1. които започват да извършват авиационна дейност, попадаща в приложение № 2, след годината на мониторинг съгласно чл. 38, ал. 3, по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и чиято дейност не представлява изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг авиационен оператор, или 2. чиито тонкилометри се увеличават средно с повече от 18 на сто годишно във времето между годината на мониторинг съгласно чл. 38, ал. 3, по отношение на периода по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период, и чиито допълнителни дейности не представляват изцяло или отчасти продължение на авиационна дейност, извършвана преди това от друг авиационен оператор.

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41: „Чл. 41. (1) Авиационен оператор, който отговаря на условията по чл. 40, ал. 1, може да кандидатства за безплатно разпределение на квоти от специалния резерв, като подаде заявление до министъра на околната среда и водите.

квоти. (4) Заявлението по ал. 1 съдържа: 1. верифицирани данни за тонкилометрите, изготвени в съответствие с наредбите по чл. 5, т. 1 и 2, за авиационните дейности, изброени в приложение № 2, извършвани през втората календарна година на периода, за който се отнася заявлението;

процентното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор в периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно чл. 38, ал. 2 - по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период; 2. абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно чл. 38, ал. 2 - по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период, и 3. абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на авиационния оператор за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно чл. 38, ал. 2 по отношение на съответния период по чл. 37, ал. 1, и втората календарна година на този период, което надвишава определения в чл. 40, ал. 1, т. 2 процент. процент. (6) Не по-късно от 6 месеца след изтичане на крайния срок за подаване на заявлението по ал. 2 министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия заявленията по ал. 1. (7) Параметърът, който ще се използва за безплатното разпределение на квоти на авиационните оператори, които са изпратили заявления по ал. 1, се определя от Европейската комисия. (8) В срок три месеца от датата на приемане на решението на Европейската комисия, с което се определя параметърът по ал. 7, министърът на околната среда и водите изчислява и публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите: 1. количеството квоти от специалния резерв, разпределено на всеки авиационен оператор, който отговаря на критериите по чл. 40, ал. 1 и е подал заявление в срока по ал. 2; 2. количеството квоти, разпределено на всеки авиационен оператор за всяка година, което се определя, като се раздели количеството квоти по т. по т. 1 на броя пълни календарни години, оставащи за съответния период по чл. 37, ал. 1. (9) Квотите по ал. 8, т. 1 се изчисляват, като параметърът по ал. 7 се умножи по: 1. тонкилометрите, включени в заявлението - за авиационните оператори, за които се прилага чл. 40, ал. 1, т. 1; 2. абсолютното увеличение в тонкилометри, надвишаващи определения в чл. 40, ал. 1, т. 2 процент, включени в заявлението по ал. 1 - за авиационните оператори,

чл. 42: „Чл. 42. (1) Общото количество на квотите за емисии от всички инсталации, издавано ежегодно за целия Европейски съюз, считано от 2013 г., намалява с линеен коефициент 1,74 на сто в сравнение със средното общо годишно количество квоти, издадени от държавите членки в съответствие с решенията на Европейската комисия относно техните национални разпределителни планове за периода 2008-2012 г. г. (2) Количеството на квотите, издадено за целия Европейски съюз за 2013 г., е определено в Решение 2010/634/ЕС на Европейската комисия за уточняване на количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за 2013 г. по ЕСТЕ,

Благодаря Ви. Има ли изказвания по наименованието на Раздел V „Квоти за емисии на парникови газове от инсталации” и съдържанието на чл. 42 във варианти вносител, госпожа Василева и комисия? Не виждам.

Господин председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България, предлагам прегласуване на този текст.

и съдържанието на чл. 42, както бе докладвано от председателя на комисията господин Курумбашев. Моля, гласувайте.

чл. 43 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Добрин Данев, направено по реда на чл. 79 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 43: чл. 43: „Чл. 43. (1) За периода 2013-2020 г. и за всеки следващ период на ЕСТЕ безплатни квоти се разпределят на инсталации, които: са включени в одобрения от Европейската комисия списък с инсталации по ал. 4, или 2. отговарят на определението за нов участник, подали са заявление по реда на чл. 44 и заявлението не е отхвърлено от Европейската комисия. комисия. (2) С изключение на случаите по чл. 45 и 46 не се разпределят безплатни квоти на следните инсталации: 1. генератори на електрическа енергия; 2. инсталациите за улавяне на въглероден диоксид; 3. тръбопроводите за пренос на въглероден диоксид; 4. местата за съхранение на въглероден диоксид.

се определят в списък, изготвен от министъра на околната среда и водите и одобрен от Европейската комисия. (5) Списъкът по ал. 4 включва и инсталациите на територията на Република България в отрасли и подотрасли, изложени на съществен риск от изтичане на въглерод. (6) Разпределението на безплатни квоти за емисии на парникови газове от инсталации се осъществява в съответствие с Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 130/1 от 17 май 2011 г.),

Безплатното разпределение на квоти по реда на този член се осъществява след подаване на заявление на заинтересования нов участник до министъра на околната среда и водите. (4) Заявлението по ал. 3 се изготвя на български език по електронен образец, предоставен от

Квотите в този резерв, които не са разпределени на нови участници през периода 2013-2020 г. и които впоследствие са предоставени за разпределение на Република България от Европейската комисия, се разпределят чрез търг по реда на чл. 52.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44: „Чл. 44. (1) Пет процента от количеството квоти за Европейския съюз, определено в съответствие с чл. 42, ал. 1, е запазено като резерв за нови участници. Не се допуска безплатно разпределение на квоти за произведена от нови участници електрическа енергия. (3) Безплатното разпределение на квоти се осъществява след проверяване и одобряване от министъра на околната среда и водите на подаденото до него заявление от заинтересования нов участник. (4) Заявлението по ал. 3 се изготвя на български език по електронен образец, предоставен от Европейската комисия, и се подава в срок до една година след началото на нормалната експлоатация на инсталацията. (5) Министърът на околната среда и водите приема само заявления, данните в които са верифицирани като задоволителни от верификатор по реда на наредбата по чл. 5, т. 2 и които са подадени в срока по ал. 4. (6) Квотите в резерва, които не са разпределени на нови участници през периода 2013-2020 г. и които впоследствие са предоставени за разпределение на Република България от Европейската комисия, се разпределят чрез търг по реда на чл. 52.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

от комисията. Гласували 96 народни представители: за 15, против 61, въздържали се 20. Предложението не е прието.

така: „(1) Безплатни квоти за периода 2013-2020 г. при условията на чл. 43 се разпределят и в полза на топлопреносните мрежи, както и на топлоелектрическите централи с високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката за икономически оправдано търсене, по отношение на производството на топлоенергия или енергия за охлаждане. охлаждане. (2) Всяка година след 2013 г. общото количество, разпределено на подобни инсталации по отношение на производството на такава топлинна енергия, се коригира с линейния коефициент по чл. 42, ал. 1.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.

Уважаеми господин председател, във връзка с това, че често се налага да натискате звънеца и имате проблем с кворума – видяхме, че едно заглавие не можахме да гласуваме от първия път,